jel se slažemo ima malih tehničkih problema, jel se slažemo da počnemo bez displeja ja ću pročitati imena, mjerit će vrijeme i mislim da smo svi suglasni oko toga imamo povjerenja u mjerenje vremena kolege ovdje. Znači prva točka dnevnog reda je: - Prijedlog Zakona o genetski modificiranim organizmima, prvo čitanje, P.Z.E.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 Želi li predstavnik predlagatelja, gospodin Željko Plazonić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva uzeti riječ da daje dodatno obrazloženje? Dobar dan, izvolite. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene saborski zastupnice i zastupnici, izradi ovog novog zakonskog prijedloga pristupilo se nakon analize odredbi važećega Zakona o genetski modificiranim organizmima jer je utvrđeno kako isti ne predstavlja odgovarajući normativni okvir za provedbu europskog zakonodavstva u području uvođenja genetskih modificiranih organizama u okoliš ili za stavljanje na tržište GMO proizvoda koji sadrže ili koji se sastoje ili koji potječu od genetski modificiranih oblika. nivoa EU, dana 8. ožujka 2018. godine donesena je Direktiva komisije, pa onda izmjena Direktive iz 2001. Europskog parlamenta i vijeća o procjeni rizika genetskih modificiranih organizama za okoliš, te i izmijenjeni su prilozi 2, 3 i 4 Direktive iz 2001. Europskoga parlamenta i vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom uvođenju u okoliš genetskih modificiranih organizama i o stavljanju izvan snage prethodnih Direktiva vijeća i to u području koji se odnosi na procjenu rizika za okoliš. Naime, dugogodišnjim praćenjem na osnovi ažuriranih podataka Vijeća EU zaključilo se da je potrebno izmijeniti postojeće zakonodavstvo, a s ciljem unapređenja procjene rizika GMO-a za okoliš s naglaskom na procjenu dugoročnih učinaka na okoliš na način da će se u njih uključiti i odredbe smjernica o procjeni rizika genetski modificiranih biljaka u okoliš, a koji nisu bili pravno obvezujuće, a predstavljale su temelj za provedbu procjene rizika. Direktivom komisije iz 2018. ažurirat će se prilozi 2 Direktive i uključivanjem i nadogradnjom strožih smjernica koji će se sada primjenjivati na sve genetski modificirane organizme, a ne samo na genetski modificirane biljke. Na osnovi tehničkog napretka i stečenoga iskustva iz područja procjene rizika GMO-a za okoliš, a sa ciljem pojednostavljena cjelokupnog postupka autorizacije GMO-a potrebno je u najvećoj mogućoj mjeri uskladiti prikupljanje informacija među svim dionicima u procesima autorizacije GMO-a na području EU, a samim time i u RH. S obzirom na utjecaj GMO-a i veliku primjenu u raznim područjima djelatnosti, navest ću samo neke znači u znanosti, medicini, farmaciji, agronomiji te prehrambenoj industriji ovim zakonskim prijedlogom razradit će se postupanja u vezi s primjenom i uporabom GMO-a u svrhu znanstvenih istraživanja u vidu ograničene uporabe GMO-a u zatvorenim tzv. sustavima te procedure u svrhu uvođenja GMO-a u okoliš različite od stavljanja na tržište, npr. eksperimentalni pokusi ili tzv. pokusna polja odobravanjem primjene lijekova, medicinskih proizvoda jasno koji sadrže ili koji se sastoje od GMO-a ili kombinacija GMO-a te procedure stavljanja tih proizvoda na tržište, ograničavanje i zabrana uzgoja ili kultivacije i te stavljanja na tržište GMO-a i proizvoda koji sadrže ili imaju kombinaciju GMO-a te njihova sljedivost, označavanje, rukovanje, prijevoz, pakiranje te gospodarenje sa otpadom koji je nastao uporabom GMO-a te odgovornost za štetu nastalu nedopuštenom uporabom GMO-a te se utvrdit na kraju i nadležna tijela i njihove ovlasti i obveze kao i propisat će se upravne mjere i prekršajne odredbe za provedbu ovoga zakona. Uskladit će se u daljnjem tijeku i odredbe vezane uz ovlašćivanje i obveze službenih i nacionalnih referentnih laboratorija za GMO sa Uredbom Vijeća Europe iz 2017. na način da će se produžiti rok ovlaštenja sa 2 na 4 godine te će se tijelu državne uprave nadležnom za poslove zdravstva dati mogućnost revizije rada navedenih ovlaštenih laboratorija. Također će se razraditi kriteriji za uvrštavanje zatvorenih sustava ograničene uporabe GMO-a u razine opasnosti, standarda za zatvorene sustave, mjere sprječavanja i druge sigurnosne mjere, zatim načini rukovanja i drugi uvjeti za rad u zatvorenim sustavima ograničene uporabe GMO-a, a s obzirom na vrstu klasifikacije genetski modificiranih mikroorganizama prema razinama opasnosti. Također će se unaprijediti i sustav procjene rizik prilikom uvođenja GMO-a u okoliš. Naime, proširivanjem i osnaživanjem odredbi procjene rizika GMO-a prilikom uvođenja u okoliš stvorit će se mehanizam procjene kako kratkoročnih tako i dugoročnih namjernih i nenamjernih učinaka na okoliš, zdravlje ljudi, životinja i biljaka. Razradit će se i postupci prijave prvog stavljanja na tržište GMO-a kako u EU tako i u RH. Također stvorit će se pravni temelj za donošenje provedbenih akata koji su potrebni za ograničavanje i zabranu uzgoja GMO-a ili kombinaciju GMO-a na području RH. Također Također će se propisati i odredbe u vezi sa kliničkim ispitivanjem lijekova, medicinskih proizvoda razno raznih za tzv. naprednu terapiju, a koja se sastoji ili sadrže GMO ili kombinaciju GMO-a prema kojima će podnositelji zahtjeva za provedbu takve vrste liječenja morati udovoljiti zahtjevima o namjernom uvođenju GMO-a u okoliš ili odredbama o ograničenoj upotrebi GMO-a. Uvest će se također Uvest će se također i obveza uspostavljanja pisane procedure sljedivosti GMO-a i proizvoda koji se sastoje ili koji sadrže GMO ili kombinaciju na tržištu RH, kao i obveze označavanja tih proizvoda sa identifikatorskim kodovima svakog GMO proizvoda koji će se staviti na tržište. Dodatno Dodatno će se razraditi odredbe koje su vezane uz jedinstveni upisnik GMO-a, naime, uskladit će se odredbe koje su vezane za prijavu podataka o GMO-u od strane podnositelja toga zahtjeva i te prijave. Dodatno će se razraditi nadležnost odgovornih inspekcijskih tijela za provođenje službenih kontrola ili inspekcijskih nadzora u području GMO-a na tržištu RH. Također, razradit će se i odredbe koje su vezane uz prava i obveze osoba koje su ovlaštene za provedbu službenih kontrola ili inspekcijskih nadzora. Dodatno će se razraditi prekršajne odredbe, kako za pravna, tako i za fizičke osobe, sukladno vrsti počinjenja prekršaja, a s ciljem poštivanja odredbi ovoga zakona u vezi sa zaštitom zdravlja ljudi, životinja i očuvanja okoliša RH. Zakonskim Zakonskim prijedlogom utvrđuju se nadležna tijela, zadaće nadležnih tijela, uređuje se postupanje sa GMO proizvodima, koji sadrže ili se sastoji od GMO-a u ograničenim oporabama, odobravanje primjene lijekova medicinskih i ostalih proizvoda koji se sastoje od GMO-a ili kombinacije, namjerno uvođenje GMO-a u okoliš u svrhu koja je različita od stavljanja na tržište, ograničavanje ili zabrana uzgoja, stavljanje proizvoda koji sadrže ili se sastoje od GMO-a na tržište, rukovanje, prijevoz, pakiranje i gospodarenje sa otpadom koji je nastalo uporabom GMO-a, kao i odgovornost za štetu koja je nastala nedopuštenom uporabom GMO-a, a utvrđuju se i nadležna tijela za provedbu inspekcijskih nadzora i službenih kontrola te njihove zadaće, propisi, uprave, mjere i prekršajne odredbe za provedbu ovog zakona. Evo, toliko za prvo čitanje. Hvala na pažnji. Hvala i vama g. Plazoniću. Imate nekoliko replika, prvu repliku je tražio g. Jovanović. Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče, jedno pitanje za početak ove rasprave. Obzirom da smo nakon nedavnih izmjena zakona bili izloženi jednoj histeriji da smo tim izmjenama osigurali da Hrvatska postane pokusni kunić za Monsanto i druge velike kompanije koje promoviraju GMO. Zanima me što se dogodilo? Je li Hrvatska postala pokusni kunić? Jesu naše police preplavljene GMO proizvodima i da li su se pojavili neki GMO free deklarirani proizvodi? odgovor. **Plazonić, Željko (HDZ)** Vrlo kratki odgovor, koliko ja znam, nismo postali pokusni kunići jer to naše uvođenje direktive od EU i implementacija te direktive u naš ondašnji zakon ni na koji način ne dopušta, tako da taj strah je praktično bio, ja bih rekao apsolutno neopravdan, kao što i ovim zakonom neće biti straha od bilo kakve zlouporabe, nego dapače, jedne potpune kontrole svih onih organizama koje možemo podnijeti pod nazivom genetski modificiranih organizama. Nemojmo samo misliti na biljke, mislimo na ono što danas koristi pacijent ozbiljno bolestan, pogotovo u proizvodnji medicinskih i uporabi medicinskih proizvoda na bazi genetskih modifikacija. Sjetimo se od cijepljenja pa na dalje, pa će valjda biti jasno koliko takvi organizmi su spasili milijune života, prema tome s te strane bi trebalo ponekad gledati na GMO, a ne samo uzimati u obzir ono što je možda daleko najrizičnije

U medijima se pisalo, tj. govorilo se stručnjaci da u urinu u Hrvatskoj 40% građana ima glisofat u krvi, što znači da je spoj od koga je Monsanto napravio znači proizvode, herbicide koje je proizvode koji tretiraju se usjevi, kao što je npr. cidokor koji uništava u Hrvatskoj korov. U Hrvatskoj oko 400 proizvoda već na policama GMO. Nije GMO samo cijepljenje voćke, GMO je i ti opasni herbicidi na kojima milijarde zarađuju i Svjetska zdravstvena organizacija je kazala da je glisofat u biti štetan za zdravlje ljudi. Potencijalni uzročnik teških bolesti. Imamo čak i presude u SAD-u u kojima Monsanto milijardama plaćaju, a njihovi proizvodi su i u Hrvatskoj i zbog toga sam ja predložio bio zakon zabrane GMO-a,

trebamo razlikovati GMO od pesticida koji se koriste i upotrebljavaju u svakodnevnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda. To nije jedno te iste i tu je velika razlika i ja ne bih se baš tako olako opredjeljivao za nekakve znanstvene podatke koje nikada nismo nigdje čuli niti vidjeli nego bih se radije bazirao sa onim dokazanim učincima i efektima, poglavito pesticida koji su dokazano štetni za ljudski organizam, izazivaju čitav niz, na prvom mjestu, malignih poremećaja i malignih bolesti. Koliko ja znam, postoji samo jedan proizvod u Europi koji je registriran za GMO upotrebu. Josip (HDZ)** Zahvaljujem g. potpredsjedniče. G. državni tajniče, upravo na tragu ovoga što je govorio kolega Jovanović, i ja sam bio sudionik te histerije koja se događa od prije donošenja ovog zakona i s obzirom na opravdanu zainteresiranost hrvatske javnosti za svaku promjenu ovakvog zakona koji se tiče GMO-a, mene zanima, da li je, je li se uvijek smatra da se proba nekakvim novim zakonom potiho legalizirati GMO na području RH. Mene zanima da li je smjer i nakon ovog zakona, meni se čini da je i dalje da Hrvatska ostane GMO free zemlja što se tiče sijanja odnosno što se tiče

mi smo i do sada imali zakon i ova direktiva koju smo mi usvoji od Europe upravo tom cilju i teži da se svakoj zemlji koja želi zabraniti uzgoj GMO-o modificiranih poljoprivrednih biljaka to i omogući. Bez uvođenja te direktive mi ne bismo bili u stanju kao članica EU da taj zakon uopće primijenimo. Mi često puta moramo ipak znati u našim obraćanjima da smo mi dio EU i svi zakoni koji vladaju u EU moraju na neki način vrijediti i u Hrvatskoj. Prema tome, nije opravdan strah da će EU dozvoliti da nekontroliranu upotrebu pogotovo poljoprivrednih proizvoda

Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče. U svom izlaganju ste spomenuli nešto što ja cijenim da je izuzetno važno, a to je način prikupljanja informacija i imati informacije u realnom vremenu, tako da ne samo što se dešava u Hrvatskoj kada je vezano uz GMO nego što se dešava i na razini EU. Dakle u doba digitalizacije u doba kada imamo zaista brdo informacija, zanima me kako to funkcionira? Da li zaista postoje mogućnosti da vi isti čas vidite što se dešava, koje su stvari, koje programe mi imamo, kojim aplikacijama se može doći? I meni se čini da je uvijek dobro da je to otvoreno i javno i za građane i javno i za građane jer na ovaj način kada nemate informaciju vi zapravo baratate različitim informacijama i međusobno se strašimo. A s jedne strane se ne trebamo strašiti, ali s druge strane moramo znati realno stanje. Hvala lijepa.

trenutku sve zemlje EU imaju informacije o svim posljedicama, rezultatima i eventualnim negativnim događanjima upotrebom bilo kojeg oblika GMO-a. To je danas ja bi rekao najuobičajeniji način da se sve te bitne informacije u istom trenutku u istom vremenskom momentu šire među svim zemljama EU. potpredsjedniče. Poštovani gospodine državni tajniče. Vi ste nama donijeli prijedlog zakona i kažete, naknadno ćemo mi propisati procedure zaštite, sljedivosti hrane itd. Upravo zbog toga ja ovo vidim i stranka Promijenimo Hrvatsku kao Trojanskog konja u uvođenju GMO-a na mala vrata. Ona je već uvedena, a ona na veliko u Hrvatskoj. Umjesto da ste donijeli prijedlog zakona o ekološkoj hrani, o ekološkim proizvodima da moraju biti na policama trgovačkih lanaca koji su preuzeli stranci, vi ovdje praktički ste nam donijeli ovo na dnevni red. Bog dragi zna koliko smo tisuća tona mesa pokvarenog iz europskih skladišta, južnoameričkih pojeli ovdje u Hrvatskoj. Nemamo sada slijedvost hrane, a vi kažete pisat će što je od GMO-a. Sve što vi kažete, rekli ste nedavno 67 previše… razorit će mirovinski sustav,

Malo brkamo sljedivost GMO proizvoda, bez obzira na njihovu etiologiju i na njihovu biološku aktivnost od lijekova pa na dalje i Zakon o hrani. Zakon o hrani je nešto drugo i time se mi praktički u ovome trenutku ne bavimo. Mi ovim zakonom upravo pojačavamo sljedivost svih GMO proizvoda. Ovaj zakon nije da bi bio Trojanski konj, on nikakve darove ne donosi, on samo pojačava, postrožuje uopće kontrolu i sljedivost svih proizvoda bez obzira na etiologiju i njihovu biološku upotrebljivost od stavljanja na tržište ili u bilo koji oblik korištenja tih lijekova pa i do trenutka kada treba te proizvode ili posljedice upotrebe GMO-a uništiti. Prema tome, ovo je samo zakon koji postrožuje sve

tajniče. Tražio je riječ gospodin Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Potpredsjedniče u ime kluba MOST-a tražio bih 10 minuta stanku po ovoj točki zato što se radi o vrlo bitnom prijedlogu zakona. Svjedoci smo da sam ja dao zakon o zabrani potpunoj zabrani GMO-a osim u medicinske svrhe koja je većina zastupnika nažalost nije prihvatila. A moramo znati da u RH tj. od šezdesetak i jednoga proizvoda kojeg oni uvoze GMO one iz drugih zemalja da je polovica otrovana da je otporna na lisofat. Mi moramo znati da uvozimo svinja milijardu kuna koje koriste soju i koje je jeftino na policama, a šta je GMO 100%-tni proizvod. Mi moramo štititi svi župani, sve županije su protiv GMO-a, a mi ovdje svako dva, tri mjeseca od vas nekakve nove zakonske inicijative koji ne štite našu ekološku proizvodnju zbog toga imamo pad proizvodnje jel štetnu GMO hranu koja je zatrovana sa Monsantovim herbicidima i njihovim proizvodima i prevelika dominacija Monsanta i na sjeme i na proizvodnji u cijelom svijetu je sada prevlast i borba za hranu. Mi isključivo moramo se baviti domaćom proizvodnjom, zaštitit se od GMO proizvoda koje Monsanto gura preko svojih lobista, preko svih Vlada i sad je borba, borba je prevelika, moramo znati da je Austrija već zabranila glifosat kao spoj kojega je '74. g. gurnuo Monsanto, to je cidokor koji je za korov, znate šta je to i to je povezano i ista strana medalje GMO i ta proizvodnja, apsolutno ista strana. I mi ne smijemo biti pokusno kunići i ne samo to, nego i Svjetska zdravstvena organizacija je kazala da proizvodi koji su tretirani time su opasni G. Bulj, vrijeme, hvala lijepa. Odobravam stanku do 10 sati i 5 minuta, hvala.